Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade, poštovana ministrice,

2014. godine primetno je popravljanje stanja u svim segmentima, kada je u pitanju naše društvo i naša zemlja i kada je u pitanju Vlada koju je tada predvodio Aleksandar Vučić i sada kada Vladu predvodi premijerka Ana Brnabić. Ja hoću da istaknem da sam 2006. godine bio student i, iako nisam bio politički aktivan, bio sam protiv donošenja tadašnjeg Ustava na način na koji je on donesen i na način na koji se tada glasalo.Smatram da ovo što sada radimo jeste jedna dobra stvar i mi kao Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka, apsolutno ćemo podržati ove izmene Ustava koje se tiču zakonodavstva i koje se tiču pravosuđa. Smatram da možemo i o drugim segmentima da razgovaramo, ali da to danas nije tema i zato se neću na to osvrtati.Ne postoji nijedan savršen dokument, tako ni Ustav, on je sklon promenama. Vreme i izazovi sa kojim se suočavamo nalažu usvajanje nekih novih rešenja. Što se tiče EU, to je naš najvažniji spoljno politički prioritet, vrednosti kojem mi težimo, ne zato što nas neko uslovljava, ne zato što nam neko postavlja domaće zadatke, već naprosto zato što želimo da napravimo zemlju u kojoj živimo, Srbiju, najboljim mestom za život.Što se tiče izmena koje su predložene, smatramo da su one adekvatne i što se tiče samog Ustava, iako, kao što sam rekao, ima nekih segmenata oko kojih možemo diskutovati. Smatram da je ključna stvar koju imamo i kod Ustava i kod nekih drugih zakona implementacija i kada je u pitanju službena upotreba jezika i pisma i kada imamo nastavu na jezicima manjinskih zajednica i kada u pitanju decentralizacija itd.Ono što hoću da istaknem, jeste da su se prava manjinskih zajednica u proteklom periodu popravila, da više nemamo situaciju o kojoj je govorio lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, da neko osporava izbore za nacionalne savete, da se vrši otvorena diskriminacija diskriminacija prema jednom narodu, da ministri direktno učestvuju u toj diskriminaciji. Naprotiv, kabinet predsednice Vlade, predsednika države i svih ministara je otvoren za sve građanke i građane, za narodne poslanike i ja to mogu da posvedočim. To hoću da istaknem i da zajedno radimo da učinimo ovu zemlju najboljim mestom za život i da ljudi mogu da pristojno žive od svog rada. Hvala.

Tada je, ako se sećate, možda prvi put u životu i možda jedini put u životu i blaženopočivši patrijarh Pavle glasao za ovaj Ustav. Danas sam u poziciji ustavobranitelja i glasaću protiv vaših predloga promena, ne samo zato što poštujem politički legat Vojislava Koštunice i što poštujem patrijarha Pavla.Glasaću pre svega zato što smatram da, bez obzira na sve što smo ovde čuli, ovo nije autentična volja našeg naroda i potreba našeg društva. Ovo je diktat iz Brisela. Krivo mi je što gospoda iz Brisela nisu tu da čuju šta o tome mislimo. Kada kažem mislimo, mislim na sve one čiji sam ja ovde jedini predstavnik, a pripadaju srpskom narodu i ne slažu se sa vašom vlašću. Taj diktat iz Brisela nas dovodi do toga da se mi već preko 20 godina idući ka Evropi bez alternative, evropskom putu bez alternative, puzeći ka tom putu sebe ponižavamo i odričemo se svog suvereniteta.Jedan od takvih primera je i odlaganje rezolucije o Jasenovcu koju su podneli preživeli logoraši, a odložili smo je zato da ne bi slučajno uvredili Hrvatsku, jer bi mogla da nam pravi probleme na tom put ka EU. Dakle, to je samo jedan slikovit primer o kome ću više govoriti sutra na konferenciji za medije, pošto ovde nemam vremena.Sada želim da pričam o tome da se mi setimo, bez obzira što znate šta ja mislim o ovom sazivu parlamenta, ovakvi kakvi god da smo, mi smo jedina vlast koju biraju naši građani i jedini koji oličavamo suverenitet našeg naroda i naših građana. Pored nas i predsednik Srbije je biran, ali kada bi se držao Ustava bio bi daleko slabiji u političkom smislu, nego ova Skupština. Kada smo mi jedina vlast koju bira ovaj narod i na koju može da utiče, koju sutra može da smeni, potpuno je neverovatno da se odričemo prava da kontrolišemo u ime tog naroda jednu drugu granu vlasti koja se zove sudska.Priča o nezavisnosti sudstva bi imala svežinu pre 30 godina, kada smo još mogli da verujemo da postoje nezavisni mediji i nezavisno sudstvo. Na ovaj način sudstvo će biti nezavisno samo od naših građana i našeg naroda, a neće biti nezavisno ni od stranih ambasada, ni od banaka, ni od stranih korporacija, ni od stranačkih gazdi, ni od domaćih tajkuna i svih onih koji čine one lobije koji tako lepo vršljaju po Briselu. Ima preko 50 hiljada lobista tamo, a lobiranje je lepo naziv za korupciju i institucionalizovanu, poštovane kolege.Koji je legat ostavila briselska unija mešajući se u naše društvo, u našu upravu, u naše pravosuđe? Da se podsetimo da ta fina gospoda iz briselske unije, to su oni koji pripadaju politici koja nam je uvodila sankcije 90-ih godina, koja nas je bombardovala, njihovi vojnici su nas ubijali i bombardovali, koja je 2000-ih zahtevala taj oblik privatizacije koji je uništio našu privredu. U ovih devet godina, kada ste vi došli na vlast, krenula je privatizacija po dubini društva, pa smo tako dobili privatne prinudne izvršitelje, umesto onih izvršnih odeljenja u sudovima koja su vodila računa o imovinskom stanju, oni koji su bili dužnici, a nisu bili samo efikasni da oderu kožu sa leđa građana, pa smo dobili notare čije su takse takve da osiromašeni narod to više ne može da plaća.Onda smo dobili jedan hitni predlog zakona, tj. izmena Zakona o parničnom postupku koji je mogao da dovede do toga i još uvek postoji opasnost da osiromašeni građani koji ne mogu da plate taksu ne mogu ni da dođu do sudova. To je sve legat Evropske unije i puta – Evropska unija nema alternativu.To je privatizacija našeg sudstva, našeg pravosuđa. To je privatizacija naše uprave, to je privatizacija, jer to je način kako funkcioniše Evropska unija kao deo globalističkog procesa i projekta političkog zapada.Zato vas pozivam da se prisetite da smo mi ovde jedini predstavnici ovog naroda i da treba da glasamo da ovaj narod može da utiče na svoje pravosuđe i zato ću glasati protiv ovih predloga. Hvala. Hvala. Hvala vam.Na ovo zaista moram da reagujem, jer je izrečeno nešto što je mene, poštovani narodni poslaniče, realno zapanjilo. Ja ovakvu retoriku nisam čula baš prilično dug niz godina ni od koga i nekoliko stvari koje zaista ne mogu da stoje.Prvo, stoje.Prvo, kažete da ste ponosno 2006. godine glasali za Ustav, a da ovo što mi sada iniciramo i predlažemo nije autentična volja našeg naroda već diktat Brisela. Sada ne znam čiji je diktat bio ono 2006. godine pošto niko nije bio umešan osim nekolicine ljudi u pisanje tih ustavnih amandmana. Naši najpozvaniji stručnjaci i najstručniji ljudi profesionalci svakako nisu bili umešani u pisanje tog Ustava 2006. godine. Čuli smo tokom rasprave šta su neki od naših najpoznatijih stručnjaka, pravnih stručnjaka upravo za pitanje Ustava rekli o tim ustavnim izmenama 2006. godine, što je na sramotu, ja mislim, Srbije koja je poznata kao zemlja zaista modernih, naprednih i slobodarskih ustava gde mi 2006. godine dobijamo Ustav za koji naši pravni stručnjaci kažu da je najnepismeniji do tada. To ne možemo zaista da zamerimo ni našim pravnim stručnjacima, ne možemo to da zamerimo ni Briselu, ne možemo da zamerimo ni Moskvi, ni Pekingu, ni Vašingtonu, ni bilo kome drugom, osim tadašnjim neozbiljnim i krajnje neodgovornim političkim elitama.Tada nije bila nikakva javna rasprava i javna debata o tim ustavnim amandmanima. Dakle, niko nije pitan, ni sudije, ni tužioci, ni relevantna udruženja, ni relevantne organizacije, ni organizacije civilnog društva, ni neke političke stranke. Dakle, niko nije pitan. Onda je bio onaj famozni referendum od 48 sati, koliko se dobro sećam, gde se jedva, i kažu ljudi koji više znaju od mene, na izuzetno inovativne načine namicala ta većina. Ako ste vi time ponosni, to je u redu. Onda i razumem zašto čitavu ovu proceduru ni ne podržavate, a niste ni ispratili.Ovo nije diktat Brisela. Reći ću vam, najmanje dva razloga zašto ovo nije diktat Brisela, o kojima sam pričala ja i ministarka Joksimović i neki narodni poslanici.Prvo i najvažnije, ustavni amandmani ne mogu biti diktat Brisela, pošto ako pogledate različite države članice EU sve one imaju izuzetno različite modele kako se biraju sudije, tužioci, da li izvršna vlast, nekad isključivo ministar pravde, a neka parlamenti imaju uticaj na to kako se oni biraju, pa u tome EU nema jedinstvenu pravnu normu ili pravnu tekovinu, već se oslanja na praktično stručne službe Venecijanske komisije. Tako da je i želeo Brisel da nam diktira kako će izgledati naši ustavni amandmani to nikada nisu ni mogli da urade.Druga stvar, čuvajući naš suverenitet, ali opet ću pričati malo o tome kasnije u mom odgovoru,

Oni su takođe dodatno menjani, izgrađivani, pisani u širokoj javnoj konsultaciji koja je uključivala sva relevantna udruženja sudija, tužilaca, organizacija civilnog društva, međunarodnu praksu čisto kao referencu. Mi smo pisali i mi pripremali i mi onda konsultovali sve ostale, kao što Skupština sada konsultuje sve i to širom Srbije i u Beogradu, i u Novom Sadu, i Nišu, i u Kragujevcu i još nekim gradovima.Ništa od toga se nije desilo 2006. godine. Niko nije konsultovan. Gde je bila javna rasprava? Ko je pitao ljude ili sudije ili tužioce u Kragujevcu ili Nišu ili Novom Sadu šta oni misle o tim ustavnim amandmanima?Tako da ako već izgovarate da nešto nije autentična volja našeg naroda zaista mislim da nije korektno da to izgovarate u kontekstu toga kada niko narod nije pitao, ni relevantna udruženja. Ovaj put je to drugačije.Što se tiče Evrope, nisam tu da branim Evropu i EU. Tu sam uvek samo i isključivo da branim Srbiju, naše građane, našu ekonomiju.Vi

Ja bih rekla da zaista ništa ne može biti dalje od istine. Dakle, prvo, Evropa, odnosno EU je 70% našeg tržišta, tržišta naših proizvoda, proizvoda koji prave građani Republike Srbije, naših malih, mikro, srednjih preduzeća i porodičnih firmi i to smo uspeli zahvaljujući tome što imamo posebne veze sa EU, pa imamo praktično i

Tu rade mnoge porodice naših ljudi koji su pre nego što smo mi krenuli u reforme 2014. godine bile nezaposlene, jer ću vas podsetiti, nezaposlenost je bila iznad 25%, nezaposlenost mladih iznad 51%. Imali smo podršku naših partnera iz EU, ali isto tako i znali kako da iskoristimo tu podršku da bi napravili radna mesta i poslove za naše ljude.Evropa, kada čujemo ovde – pa eto ta Evropa, pa ne znam koja ta Evropa. Mi pripadamo Evropi, pripadamo joj istorijski i geografski i tradicionalno pripadamo toj Evropi. Naš izbor je da budemo članovi EU zato što mislimo da je to najbolje za naše građane i za našu privredu. Na kraju krajeva, kada završimo naše pregovore građani Republike Srbije će dati svoj konačni stav o tome.Ali, da mi kaže neko ko se ponosi sa suverenitetom tokom 2006. ili 2007. ili 2008. ili 2009. godine, kojim suverenitetom kada su nam tada vlade birali strani ambasadori, davali direktne naloge, da li neko može da bude u Vladi i ko će biti koalicioni partneri, odnosno ko će činiti vladajuću većinu i koaliciju? Strani ambasadori i tajkuni. Koji je to suverenitet te države tada bio?Nama danas niko ne naređuje, niko nam ne određuje šta ćemo, kako i sa kim da radimo, do nas samih, legitimno izabranih predstavnika ove zemlje, dakle, samih građana Republike Srbije. Neretko se danas čuje u svetu, širom sveta, u mnogim zemljama da je Srbija jedna od retkih država u današnjim kompleksnim geopolitičkim okolnostima, koja je sačuvala i u potpunosti zadržala svoj istinski suverenitet.Žao mi je što vi ne delite očigledno taj stav, taj pogled na stvari, ali ja mislim da država Srbija nije imala ovakav suverenitet, već dugo, dugo, dugo vremena i time se ponosim.Konačno, da ponovim i ono što sam rekla na početku. Ne radimo mi poštovani narodni poslaniče, ovo zbog EU. Mi ovo radimo zbog građana Republike Srbije. Kao što ste mogli da čujete od nekih narodnih poslanika koji su pre vas govorili, mnogi imaju i druge zamerke na neke druge članove Ustava Republike Srbije koje bi trebalo da se promene, da se pojasne zato što su pisane tako kako su pisane, a mnogi stručniji od mene ljudi su rekli da je najnepismeniji Ustav, kao što sam rekla i to je nešto što sa čim bih ja mogla da se složim u velikoj meri i što mi kao Vlada svakako treba da imamo u vidu u budućnosti.Ali, ovo smo radili, pre svega, kao što sam rekla, za građane Republike Srbije i privredu Republike Srbije da bi ispravili neke nelogičnosti, da bi napravili sudstvo koje i podvlačim, nije samo nezavisno, već je mnogo odgovornije, pre svega građanima Republike Srbije i mnogo je efikasnije, a pre svega i za građane i za privredu Republike Srbije i to su te tri stvari koje nama trebaju.Nezavisno, da. Ne u potpunosti nezavisno od sve tri grane vlasti zato što one po ustavu moraju da se da se ograničavaju, limitiraju i kontrolišu, ali nezavisno od neposrednog uticaja politike i izvršne vlasti, svakako, što će čini mi se i nadam se, u dugom roku osigurati meritokratiju tom sudstvu, a ne kao što je bilo 2009. godine, da jedini kriterijum za izbor sudija i tužilaca bude partijska politička pripadnost, pa je tako bilo moguće da se 1000 sudija i tužilaca izmeni u dva dana.Dakle, to je suština, mi moramo da uradimo nešto što će ubrzati naše sudstvo. Zato što, verovatno i vi ste svedoci toga da ste milion puta čuli nekog našeg građanina ili nekog našeg privrednika koji kaže pa što da podnosim tužbu kada će mi trajati 10 ili 20 godina sudski proces. I zbog toga menjamo Ustav. Između ostalog.Dakle, mislim da će osigurati pravdu za građane Republike Srbije i da to radimo samo isključivo za njih. Konačno, da li može da se utiče na pravosuđe, vidite postoje mehanizmi i Skupština Republike Srbije naravno da nije u potpunosti isključena, izvršna vlast jeste, ali Skupština nije. Ne znam da li ste pažljivo čitali makar ovo što je radila Vlada Republike Srbije, a sada je dalje na vama da to prihvatite i u kolikoj meri prihvatite i dalje menjate, ali Skupština Republike Srbije nije u potpunosti isključena, zato što je to nemoguće. Zato što je Skupština ta koja vuče legitimitet od građana direktno, tako da ni pravosuđe ne može biti nezavisno ni od izvršne vlasti, ni od zakonodavne vlasti i da se bira,

i to jedini u regionu, da imamo najveće plate u regionu, da do kraja ove godine, nadam se, prestignemo i Bugarsku kao državu članicu EU, u prosečnim platama, ali takođe da između 2012. godine i 2021. godine, pa ako hoćete i paralelno sa procesom evropskim integracija koji je praktično zaista počeo 2014. godine kada smo otvorili pregovore, da povećavamo penzije 23%. Dakle 23% su povećane penzije između 2012. i 2021. godine, ako gledate u evrima. Ako gledate u dinarima, 28% su povećane penzije i na kraju krajeva i to da ćemo ove godine, čini mi se sasvim sigurno minimalno imati rast našeg BDP od 6% što znači, ukoliko računate po švajcarskoj formuli da će 1. januara 2022. godine penzije rasti svakako za minimalnih 5% dodatno. Dakle, dodatno za 5% će svakako rasti penzije ako nastavimo ovako da radimo, a mi ćemo se truditi da to bude i malo više.Tako da, kako da vam kažem, politika je jedno, političke strasti i ostrašćenosti su jedno, ekonomija i život je nešto drugo. Mislim da je država Srbija od 2014. godine postavila jedan ili trasirala jedan kurs koji na najbolji mogući način, iako je to najteži put, brani naš suverenitet, štiti i bori se za interese građana i privrede naše zemlje, što se najbolje vidi u ekonomskim pokazateljima, ali isto tako ide ka EU kao kao daleko najboljem izboru za nas i konačno čuva svoje tradicionalna partnerstva i sa NRK, i sa Ruskom Federacijom,

i da je tih 70% naše ekonomske vezanosti na više načina za EU, nešto što je dobro. To je moglo da bude dobro pod uslovom da to nije geostrateški projekat koji će zahtevati da mi predamo KiM Albancima. To bi bilo dobro da to nije geostrateški projekat koji će tražiti da uvedemo sankcije Rusiji.To bi bilo dobro da to nije geostrateški projekat koji je upravo ovih dana mimo Dejtonskog sporazuma podržao izbor, neko ako će biti guverner našem narodu u Republici Srpskoj. Znači, u tom smislu je to problem.Ono što ste vi rekli kao prednost tih 70% naše vezanosti, to je u stvari kanal kojima ćete trpeti pritisak u narednim danima da prihvatite sve ovo što ste malopre rekli da će tražiti od nas. Onda ćemo doći u situaciju da postavimo pitanje da li smo za bolji život ili smo za suverenitet? To je ono na čemu je 2008. godine bila poražena politika koja je rekla da je Kosovo srce Srbije, i 2006. godine kada je donošen ovaj Ustav bile su mnogo manje naklonjene geopolitičke okolnosti našem narodu, nego ovo što vi danas imate.Vi danas imate Kinu koja postaje svetski lider u ekonomiji, imate Rusiju koja može na mnoge načine da pomogne. Sve to 2006. godine nismo imali. Godine 2006. još Putin nije održao svoj minhenski govor koji je došao godinu dana kasnije.Znači, taj Ustav nije idealan i taj Ustav vredi menjati, ali u onim stvarima o kojima je govoreno, a to su neke nelogičnosti koje mogu da se promene.Taj Ustav je bio poslednja odbrana i pokušaj da se sačuva nešto državnosti i suvereniteta pošto su nam na nelegalan način uzeli Crnu Goru, pošto su u isto vreme se spremali da proglase nezavisnu državu na Kosovu i sve to je dovelo do toga da vi danas imate mnogo bolju poziciju koju biste mogli da iskoristite, da nađete zamenu za tih 70% naše pupčane vezanosti za EU koja radi protiv naših interesa. Znači, to bi bio ozbiljan državotvorni čin.

To ili-ili nikada nije bilo na stolu, niti bi mi to ili-ili ikada prihvatili, kao što ne bi prihvatili ili-ili da dolazi od bilo koje strane zato što suviše volimo, suviše poštujemo, suviše cenimo našu zemlju i njen slobodarski duh.Dakle, nikada to nije bilo, niti to negde piše. Piše da imamo dugoročni sporazum o stabilizaciji postignut sa Prištinom. Šta taj sporazum podrazumeva to ćemo videti, ali mislim da svakako ova većina nikada neće pristati na to ako priznate Kosovo možete u EU.Pritom, to nikada nije ni bilo na stolu. To sada nije na stolu. To su neke fantazmogorije, izmišljene priče, mitovi koji nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. To niko nikada nije rekao, to niko nikad od nas nije tražio. Vi imate pet zemalja članica EU koje ne priznaju tzv. republiku Kosovo. Šta ćemo sa njima? Time i njih, ovim što vi kažete, time i njih unižavate. Tako da ne znam, razumem politički kako vi hoćete to da predstavite, ali to jednostavno nije istina.Neverovatno mi je kakav alibi vi dajte prethodnim vlastima, rušilačkim vlastima, koje su zaista, u pravu ste, uništili Srbiju, prilično je dotukle, dovele nezaposlenost na preko 25%, dovele Srbiju da se po prosečnim platama bori sa Albanijom i tada Makedonijom, danas Severnom Makedonijom, doveli je do ivice bankrota, na nekoliko meseci od bankrota, i neverovatan je alibi koji vi dajte govoreći - to je sve po diktatu Brisela.Pljačkaške privatizacije 2000. godine su bile pod diktatom Brisela, to apsolutno nije tačno. To nema nikakvo uporište u stvarnosti, to zaista nema nikakvo uporište u logici, u mozgu, ne postoji. Dakle, 2000. godine su krenule pljačkaške privatizacije zato što je tada neko državno rukovodstvo krenulo u takvu vrstu privatizacija.Godine 2014. Vlada Aleksandra Vučića, posle toga i moja Vlada, pokazala kako možete da privatizujete nešto, a da obezbedite da ta privatizacija garantuje radna mesta tim ljudima koji tu rade, otvori dodatna radna mesta i poveća proizvodnju i od tih gubitaša postanu i neke od najvećih izvoznika iz Republike Srbije. Evo, „Železara“ Smederevo vam je takav primer.Dakle, primer.Dakle, 2000. godine pljačkaška privatizacija vidite, nažalost rekla bih, za našu zemlju nema nikakve veze sa Briselom. Hajde da nam je Brisel naložio da uništimo našu privredu, nego ljudi se nisu mešali, nisu rekli ni privatizujte, ni nemojte, ni prodajte ovom, ni nemojte da prodate onom. Dakle, nisu se mešali, to smo nažalost samo mi radili. Naši ljudi, naša vlast, naše političke stranke tada, naši politički lideri su uništili zemlju, mnoge porodice zahvaljujući pljačkaškim privatizacijama, ne po nečijem diktatu, nego zato što su oni bili korumpirani, lakomi na pare, bahati i u nekim slučajevima ponekada neznalice.Kakve to veze ima sa Briselom? Mi smo pokazali kako to može drugačije i paralelno sa tim da idete, da napredujte dalje na evropskom putu. Kakve veze ima sada Brisel sa Crnom Gorom? Čekajte, šta su naše vlasti radile tamo u tadašnjoj zajedničkoj državi, da sačuvaju tu uniju Srbije i Crne Gore? Apsolutno ništa. Isto kao i šta su radili kada je Priština proglasila nezavisnost bez referenduma, bez ikakve podloge u međunarodnom pravu. Šta su radili? Ništa, dali saopštenje za medije.Tako da, sve te stvari verujte nikakve nažalost nemaju veze sa Briselom. Kažem nažalost, zato što bi mi bilo lakše da je sve to nama nametnuo neki stranac. Ne, to su naši uradili, naši ljudi u svoj svojoj bahatosti, samoljublju,

zemlji.Molim vas da samo ne idemo u to zaista da su takve stvari pod patronatom Brisela zato što Brisel zaista nikakve veze nije imao sa tim. Sami smo te stvari uradili sebi. Hvala. ima Jadranka Joksimović. u Vladi Republike Srbije moram da reagujem na jedan rečnik koji meni lično stvarno smeta oko tih diktata, nediktata i ostalog i prebrojavanja patriotskih krvnih zrnaca da li ste za EU, pa ste pa ste nepatriota ili ste veliki patriota pa ćete sve što dolazi iz EU i iz Evrope da poništite i da time dokažete svoju dogmatsku prirodu, a vidim da i Ustav doživljavate na dogmatski način što je veliki problem dugo u Srbiji koji postoji.Ustav je dokument koji bi trebalo da bude u modernom svetu živ dokument koji prati realnosti, koji trasira nove puteve, koji gleda šta je i reflektuje ono što je najbolje za zemlju.Znate, Ustav iz 2006. godine, između ostalog mene da je neko pitao, ja bi tražila mnogo ranije da se promeni i da uvaži činjenicu da je Srbija ušla u pristupni da je postala pridružena zemlja 2013. godine. Srbija je postala stupanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na snagu prvo 2009. godine u Srbiji, a onda 2013. godine u EU, pridružena zemlja. To je ugovorni odnos. To je nešto što bi i te kako trebalo da bude reflektovano i da se odrazi u okviru Ustava jedne zemlje. To je valjda normalno.Znači, ne moramo da menjamo svaku stavku Ustava kada god se nešto menja, a velike i krupne stvari traže naravno da i Ustav kao najviši pravni akt koji daje okvir celom sistemu, zaista prati i neke promene i ide u korak sa realnošću.Što se tiče pravosudnih reformi, odnosno reformi iz oblasti pravosuđa. Znate šta, ako vi stvarno mislite da je nama trebao Brisel da ukaže na probleme koji naši građani već godinama notiraju na pitanje – šta vidite kao najveći izazov i problem u zemlji, u svakodnevnom životu? Godinama je to bilo zdravstvo, korupcija i neefikasno pravosuđe.Onda, naravno, ide i ekonomski standard, jedno vreme, sad je to u percepciji ljudi znatno bolje, ali ovo su tri teme koje su stalno bile izazov. Pa, jel vi stvarno mislite da treba iz Brisela da nam neko dobro pojasni da li je problem neefikasno pravosuđe i da li je Ustav iz 2006. dao dovoljne garancije za nezavisno pravosuđe, a nije? Znači nije, to je, tako je, to su uradili, dakle, oni koji su, čini mi se, jedan drugi, vi ste lepo obrazložili prave motive Ustava iz 2006. On nije išao u korak sa suštinskim reformama koje su bile neophodne, on je imao jedan drugi cilj, možda u tom trenutku i opravdan, o tome možemo da diskutujemo, ali, dakle, izostavio je ključne segmente jedne transformacije koja se događa u društvu.Spomenuli ste privatizacije, ako se sećam dobro spisak od 24 privatizacije je došao iz Evropske komisije iz Evropske unije, ne da nisu one rađene po nalogu diktata te, kako smo ih zvali, burazerske divljačke privatizacije, nego su bile notirane u čuvenom dokumentu od 24 privatizacije koje su bile evidentirane kao zaista veliki izbor i korupcije i loše tranzicije, dakle, loše privatizacije itd. Mislim, znate, ideološki je sasvim u redu da vi ne budete za ulazak Srbije u EU, to je vaše pravo. Vaše pravo i obaveza je da građanima obrazložite na jedan razuman i objektivan način vaš stav, da li će oni to prihvatiti ili ne, ja bih rekla da ne prihvataju, jer niste većina u ovom parlamentu.Jedan odgovoran odnos prema budućnosti Srbije kroz procese evropskih integracija uz sve probleme koje on povremeno nosi i uz teške neke političke odluke, koje ste vi pomenuli, u kontekstu Briselskog sporazuma, ja vas opet pitam da li bi da nema evropskih integracija vi ostavili po strani pitanje Kosova i Metohije i ništa ne biste nikada preduzeli u smislu bilo kakvog održivog dijaloga, bilo kakvog razgovora o tome, jer neka realnost postoji koja se nama ne sviđa, ali mi hoćemo da štiteći naše interese dođemo dođemo do neke objektivne, održive, koliko god da to zvuči frazeološki, ali to je tako, objektivne i održive situacije.Znači, vi biste sve pustili po strani da život prolazi, da drugi rešavaju svoje strateške planove, da postavljaju svoje strateške trajektorije, a mi da sedimo i da branimo Ustav iz 2006. Vi ste kao neki ustavobranitelj Ustava iz 2006. samo taj ustavobranitelj, koliko se ja sećam su izvojevali onaj Turski tzv. Ustav i borili se za slobodu, uveli svojinska prava, poštovanje zakona, mislim neka demokratska načela u to vreme vrlo značajna. Samo ste malo obrnuli, čini mi se, set vrednosti u ovom vašem ustavobraniteljšstvu. Ja nemam ništa protiv, meni je drago da uvek polemišem sa nekim ko misli da nije dobar nije dobar put Srbije u EU samo bih volela da zaista znam šta su konkretni argumenti.Ovo što ste vi izneli smatram da nisu argumenti, da zbunjujete naše građane i da zaista nema oko toga dileme, a građani su pokazali da su za jedan ozbiljan, seriozan pristup. Niko nama ne diktira ništa, ovo je dobrovoljan proces, znači ovo je proces u koji ulazite dobrovoljno i niko nas nije naterao, niti se sa nama tako razgovara, ja ne znam kako su razgovarali sa prethodnicima koji su se bavili ovim poslom ali ja vas uveravam da u Vladi Republike Srbije uvek imaju ravnopravnog dobro pripremljenog partnera, koji zna šta su nacionalni interesi naši, koji isto tako zna da je i naš nacionalni interes članstvo Srbije u EU. Ja to smatram velikim patriotizmom i ne dozvoljavam, zaista, bar u mom prisustvu da se svi koji se zalažemo za EU i članstvo Srbije da nam se prebrojavaju krvna zrnca patriotska.

bih vezano za vaše navode da je diktat Brisela donošenje izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku. To apsolutno nije diktat Brisela, to je nasušna potreba Republike Srbije. Mi smo došli u situaciju da u prvostepenim parničnim odeljenjima sudije imaju po 1.000 i 2.000 predmeta u radu, da se ročišta zakazuju za godinu i dve dana. Jednostavno, bilo je neophodno da mi reagujemo. To nema nikakve apsolutno veze sa Briselom i diktatom Brisela.Tačno je da je to jedna od stavki u Akcionom planu za Poglavlje 23, ali ono što je država Srbija morala da uradi, jeste da učini jedno sistemsko rešenje za rešavanje pitanja efikasnosti pravosuđa. Upravo u tom smeru je došlo i do izrade ovog nacrta za izmenu i dopunu Zakona o parničnom postupku, međutim, kod nas se desila jedna specifična situacija, umesto da uđemo u javnu raspravu, u normalni tok razmene argumentacije, ta javna rasprava je krenula da se odigrava u medijima, došlo je čak i do određenih protesta advokata, došlo je do ostavku u Advokatskoj komori Beograda. To je sve otišlo u jednom pravcu neprimerenom za pravnike tog nivoa obrazovanja.Međutim, u toku svih tih događaja, u svetlu svih tih događaja, Ministarstvo pravde je odreagovalo i sama ta Radna grupa je donela jedan zaključak da će povući deo predloga vezano za sudske takse. Odustalo se od toga, iz čistog razloga što se to pretvorilo u jedno političko pitanje, izašlo je iz pravnih okvira. Nešto o čemu se raspravljalo po jednom pravnom pitanju, parekselans, sve je to dobilo politički okvir, što nije trebalo da dobije. U tom smislu Ministarstvo pravde, odnosno Radna grupa je odustala od od tih odredaba izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku.Takođe, se odmah odustalo i od retroaktivnog dejstva pojedinih odredbi, a sve to je trebalo da ima za cilj da se smanji broj predmeta u prvostepenim građanskim odeljenjima, jer eto, prošlog meseca je Vrhovni kasacioni sud izvršio delegaciju 96 hiljada predmeta. To je jednostavno nije bila normalno stanje. Moralo se reagovati da se da se žargonski izrazim, otčepi prvi stepen parnice prvog suda, trećeg suda i Osnovnog suda u Novom Sadu. Međutim, to nije sistemsko rešenje, moramo naći sistemski, promeniti zakon delegacijom tih predmeta po Srbiji.Problem je nastao, ja to moram da naglasim i zbog građana ove zemlje, jeste sa tim masovnim tužbama u bankarskim sporovima. Evo, ja sam dobila podataka da trenutno u Trećem osnovnom sudu u Beogradu,

moj stav, a i stav i cele Radne grupe, da ćemo mi dalje ići u izmene ovog zakona. Ono što smo u tom sporazumu sa advokaturom postigli jeste da u tu Radnu grupu koja radi na izmenama i dopunama zakona, proširimo još nekim predstavnicima iz advokatskih komora, koji će nam svakako doprineti u tom nekom konstruktivnom rešavanju problema. Niko nema želju da upropasti advokaturu, da u bilo kom smislu njih onemogući u njihovom poslu, ali moramo biti svesni da mi kao država, na jedan sistemski način moramo sprečiti tu zloupotrebu procesnih ovlašćenja. U tom smislu nastavljamo sa javnom raspravom i ona će trajati sve do onog momenta dok se konsenzus ne postigne u okviru i pravosudnih struktura i advokata. U tom smislu smo i pozvali advokate, međutim, mi ne možemo da reagujemo niti možemo da pregovaramo sa nekim ekstremnim strujama kojima je demonstracija jedina opcija i obustava rada jedina opcija. To nije način na koji se sa državom pregovara,

Vezano za izmene Zakona o parničnom postupku, ja govorim o atmosferi koja je dovela do toga. Znači, sve ste vi u pravu što ste rekli, ali je stvar u tome da mi nemamo dovoljno sudskih pripravnika, nemamo dovoljno stručnih saradnika, a nemamo ih između ostalog zato što je u notarijat prebačeno overavanje iz sudskih odeljenja i te pare koje odlaze notarima, da su bile date u budžet sudski, da se ti ljudi zaposle, bilo bi mnogo manje predmeta. To zašto imamo takav notarijat, koji je u stvari javno-privatno partnerstvo, neka vrsta toga, to je diktat jedne atmosfere iz EU. To je taj model razmišljanja, kao i prinudni izvršitelji, sve je to suprotno od onoga što smo mi nekad imali kao država koja je bila oblikovana prema čoveku, a ne prema kapitalu.Sad s jedne strane kada postavimo pitanje o toj vlasti iz 2006. godine, 2008. ja sam se strogo držao toga da pominjem Vojislava Koštunicu i njegovu grupu ljudi, zato što su to bili ljudi koji su se u tim nemogućim okolnostima borili da sačuvaju određeni nivo suvereniteta.Gospođa

Znači ako su to briselske ambasade, onda znači da su oni određivali da recimo G17 bude ta koja je odlučivala o našim privatizacijama. A, G17 ima mnogo kadrova i u vašoj stranci. To je jedan kontinuitet jednog odnosa koji EU ima prema nama, a to je da nas doživljava kao svoju koloniju, koju naravno neće dati diktat, jer oni ne daju diktate, dovoljno su licemerni da daju preporuke kao Venecijanska komisija, da nam govore o tome da ćemo SPP dobiti jedan poseban status.Samo da kažem nisam prebrojavao patriotska zrnca nikome. Ja govorim o idejama, ne govorim o ljudima.

od kontrole koju narod preko svog izabranog predstavničkog tela treba da ima nad tim sudovima. Gde god je pravosuđe postalo toliko nezavisno, postalo je nezavisno od svog naroda i potreba svog stanovništva, a za račun odnarođenih elita koje globalno funkcionišu vrlo dobro.

mi koji se bavimo poljoprivredom znamo da nešto bude dobro na zasadu, a da nešto bude slatko moraju da sazreju okolnosti i da napolju bude klima koja će tome doprineti. Prerana berba nikada nije dala zdrav plod.Dame

da im se da totalna nezavisnost s obzirom na to da je izvršena čuvena reforma ili deforma pravosuđa 2008. i 2009. godine. Ali, kažem glasaću za to, jer je to jedan od uslova.U politici često dobijete, daleko češće dobijete ono što drugi žele nego što vi mislite, tako da je politika čudna nauka i često morate prihvatiti ono što drugi hoće, a ne samo ono što vi želite.Dame i gospodo narodni poslanici, naše pravosuđe je nezavisno od ove vlasti. Nema političkog pritiska na pravosuđe od ove vlasti, gotovo da smem da se zakunem. Ili ga ima u vrlo malim količinama ili u malom broju. Ima u zavisnosti od bivše vlasti i političkog pritiska bivše vlasti. Oni su 2008. i 2009. godine gotovo osnovali sud svoje partije. Taj njihov sud nije baš u potpunosti izbačen iz stroja i dalje su većina i dalje sud njihove partije pokušava da se domogne totalne nezavisnosti i da taj i da taj sud partije sudi drugim partijama, odnosno pripadnicima samo drugih partija, ali ne i onih koji su ih tamo poslali.Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam iz istraživanja Svetske banke, koja su, recimo da krenemo od građana, sudija ili tužioc. Šta kaže istraživanje? Šta građani kažu o sudovima? Ko ugrožava poverenje građana? Pa kažu ovako – korupcija u pravosudnom sistemu 81%. To građani ocenjuju, ne ja. Kaže – neadekvatne kazne za korupciju 83%. Šta kažu građani za kadrove u sudovima? Kaže 81% loši kadrovi u sudovima. To kažu građani.Šta kažu sudije i tužioci? Kažu sledeće – loša netransparentna kadrovska politika. Kažu sudije 85%. Znači, sami znaju da među njima ima loših kadrova. Idemo dalje. Kažu da je korupcije 68% koja 68% koja utiče na integritet pravosuđa. O tome su se izjašnjavali. Kaže neadekvatne kazne za korupciju u pravosuđu. Same sudije kažu 79%. To kažu sudije, sami za sebe. To je argument za ono što ja tvrdim da ćemo mi preteranu slobodu i preteranu nezavisnost promena Ustava dati pravosuđu koje nije dozrelo za to.Evo to.Evo šta kaže Svetska banka. Po istraživanju procenat sudija, koje navode da su sledeći izvori pokušali da pribegnu nedozvoljenim sredstvima kako bi uticali na njihov rad. Znači, nedozvoljena sredstva na na njihov rad, na uticaj na njihov rada, pa kažu ovako – advokati. Ono što ja govorim da u Srbiji postoje advokatske kancelarije, posebno u provinciji koji često naručuju presude lakše nego pice i pljeskavice.

uticaj, izvori i kažu da su to nedozvoljena sredstva kako bi se uticalo na njihov rad. To sudije kažu. Znači zaposleni u sudu 42%, advokati 35 do 38%, a ministarstva ministarstva od 5 do 6%. Dakle, ne stoji ocena o pritisku današnje politike same sudije kažu da je to u vrlo malim procentima.Da vas ja pitam, šta je sa uticajem sudija na političare? Šta je sa tim uticajem, da li će neko da se bavi time, šta je sa sudijom Majić? Čovek je čist političar, znači on radi naš posao. To bi bilo kao kada bi mi donosili presude, a ja verujem da bi mi doneli bolje presude nego on. Mi sigurno ne bi oslobodili pedofila, to je sigurno da ga ne bi oslobodili. Sigurno je da ne bi oslobodili 11 albanskih terorista, koji su usmrtili 80 ljudi, i to sigurno ne bi uradili.Nismo mi ti koji smatraju da je ta presuda bila nezakonita,

i pomenutog Majića. Majić radi naš posao.Šta ćemo sa uticajem sudija na politiku? Da li znate koliko puta su govorili kakve zakone treba da donesemo? Ustav je zakon svih zakona. Da li se slažemo oko toga?Ustav sa jedne strane zaustavlja preterane slobode građana, a sa druge strane zaustavlja vlast, da ne može da čini ono što je po volji. Ali da li taj Ustav zaustavlja sudsku vlast?Nas zaustavlja. Da li zaustavlja sudsku vlast, jer ukoliko mi prekršimo nešto, sudska vlast kaže, vi ste prekršili Ustav, zakon nam vrate, što je često bio slučaj.Znači, nije prvi put da bi se desilo, ali ko zaustavlja sudsku vlast, i ovu tanku nit kidamo, da ispune neke uslove i zato kažem, da je veoma gorko grožđe koje ćemo mi morati u narednom periodu da pojedemo.Na ovom trnju, što gazi Isus, od nekih sudija, čast izuzecima, se ne bere slatko grožđe, ovde mora da bude grko i oporo.Šta ćemo sa sudijom Majićem? Da li ga je neko kaznio? Pogledajte, ovde, pa kaže, nova demonstracija bahatosti u Skupštini i moja slika. Pazi, ovo je na Ceprisu, na njihovom onom portalu

Zakon je ocenjen da je u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Šta on još kaže? Kaže da postoji opasnost da bude usvojen, zato što je Šolak i biznis na vrhu celog tog biznisa i to su oni koji utiču najviše na pravosuđe.Da znate, Šolak nas je tužio. Uticaj advokatskih kancelarija je u svetu veliki. Biće velika opasnost za državu Srbiju, pošto on ima i crne fondove, on može da utiče na nedozvoljen način na međunarodne sudove da ne daj bože dobije presudu. I Vlada mora da bude veoma oprezna po toj tužbi, zato što postoje sredstva koja vi nemate. Dakle, nisu ni međunarodne sudije, a Hag nam je najbolji primer, operisane od raznih dozvoljenih i nedozvoljenih sredstava kojima se Šolak i Đilas mogu služiti.Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih voleo da ova ustavna ustavna promena stvori uistinu nezavisno sudstvo, da se deli pravda a ne nepravda, da zakon bude jednak za sve, i kad štiti i kad kažnjava, da ne kažnjava samo siromašne a nagrađuje bogate, da uistinu bude zakon jednak za sve, što je rekao Valtazar Bogišić - Zakon je za svakoga zakon. je rekao i sledeće - da je najveća nepravda kad neko od zla dela svog još kakvu korist ima. Da li su oni kaznili onog koji je imao najveću korist, a to je Đilas, a to je Šolak? Nikada to nisu kaznili, niti će kazniti, zato što su oni selektirani u toj

Hvala.Uvaženi predsedniče, uvažena predsednice Vlade, članice Vlade, težnja svakog zdravog društva ali i pojedinca ka pravdi stvorila je potrebu za osnivanjem institucija pravde. Najznačajnije institucije za pravdu u jednom modernom društvu su svakako pravosudni organi odnosno sudovi i tužilaštva. Oni u suštini postoje kao civilizacijski odgovor na nepravdu kako pojedinci ne bi uzimali pravdu u svoje ruke ili je tumačili po slobodnoj volji.U takvom konceptu društva podjednako je važno poštovanje jednakosti svih građana, kao i nezavisnost pravosudnih organa.Kada kao predstavnici bošnjačkog naroda građana ove zemlje govorimo o pravosuđu, o njegovom položaju u ustavnoj materiji, moramo najpre postaviti pitanje - koji je danas status bošnjačkog naroda u samom Ustavu, ali i status drugih nesrpskih naroda u Ustavu Republike Srbije? Zašto je ovo pitanje važno?Sve presude koje se donose počinju sa - U ime naroda. Zato je moje prvo pitanje - u ime kog naroda?Ukoliko krenemo od prvog člana Ustava, koji prvenstveno definiše Srbiju kao državu srpskog naroda, šta se ovde može zaključiti? U ime kog naroda ti sudovi donose presude? Da li to znači da se pravda, pravednost, vladavina prava, poistovećuju i pripadaju samo jednom narodu? To je pitanje koje nas dovodi do prvog razloga zbog čega je važno i zbog čega mi smatramo da je potrebno izaći iz ovih okvira ustavnih promena koje je zadala Vlada ovim predlogom?Mi smatramo da je neophodno i da Skupština iskoristi svoja ustavna ovlašćenja i da proširi tu reformu Ustava na što širu moguću materiju, kako bismo dobili jedan moderan, efikasan, savremen Ustav, po meri svih građana koji ovde žive.U vezi sa sudstvom, Bošnjacima je takođe važan i način na koji će Ustav osigurati ravnopravno učešće Bošnjaka u tim pravosudnim institucijama.Svaki izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije govori o nedovoljnoj zastupljenosti Bošnjaka i Albanaca u pravosudnim institucijama, odnosno državnim organima sa javnim ovlašćenjima.Mi ovde imamo slučajeve da se Bošnjacima kandidatima za izbor sudija osporava izbor bez ikakvog obrazloženja, iako Poslovnik izričito traži obrazloženje. Dakle, navede se njihovo ime i prezime, ospori se njihov izbor i to je to. Stiče se utisak da se osporavaju samo zbog njihovog imena i prezimena.Dakle, nama kao predstavnicima Bošnjaka prvi prioritet kod reforme Ustava, pa i samog pravosuđa, jeste vraćanje Bošnjacima statusa naroda. To je posebno važno zato što su Bošnjaci u Srbiji, a prvenstveno u Sandžaku, autohton evropski narod.Mi smo ovde svoj na svome. Niotkuda nismo došli, niti imamo nameru bilo gde da idemo. idemo. Ne zavisimo i ne tražimo ničiju pomoć, niti protektorat, tražimo samo ono što nam Ustav i zakoni omogućavaju. Ni manje, ni više.Ako više.Ako već ulazimo u promene Ustava zbog kojih se mora zakazati referendum, kakve jesu reforme pravosuđa, mi smatramo da bi bilo korisno iskoristiti ovaj referendum da zajedno dođemo do jednog novog, modernog, efikasnijeg Ustava, jer mi kao zemlja nemamo više vremena da čekamo i da odlažemo te reformske procese.

Dakle, naše reforme ustavnog sistema moraju dati odgovor na taj problem, moraju dati odgovor na to pitanje.Kao predstavnici građana Sandžaka, svih građana Sandžaka, smatramo i da je neophodno pristupiti efikasnoj regionalizaciji. Nama je najbitnije definisanje Sandžaka kao nove autonomne pokrajine, što uostalom omogućava i Ustav, postojeći i važeći, u svom članu 12, koji kaže da je državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku i lokalnu samoupravu. Ovo pravo takođe daje i član 182. stav 3, koji kaže da se mogu osnivati nove autonomne pokrajine, postojeće ukidati, spajati, itd.Uspostavljanje autonomnih regija sa svojim specijalnim statusom i preporuka Rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope broj 1985 od 8. aprila 2014. godine, koja kaže i preporučuje da uspostavljanje tih specijalnih statusa autonomnih regiona kao prevencija konflikta, kao rešavanje konflikta i rešavanje mnogih socioekonomskih problema. U ovoj rezoluciji se daje do znanja da su postojeći i novoformirani specijalni statusi autonomnih regija dali pozitivne efekte kako u samim regijama, tako i u celim državama u kojima su osnovane.Dakle, autonomija je ustavno, legalno i legitimno pravo svih građana Srbije. To pravo bi trebalo da pripada svim građanima, bez obzira gde žive i kako se izjašnjavaju.Ne želim da verujem da postoje dve grupe građana - jedni kojima se to pravo omogućuje, koji imaju to pravo i koriste i druga grupa građana kojima se zabranjuje čak i da misle o tome.Pojam tome.Pojam autonomije je, i svaka njena definicija, kao vid teritorijalnog uređenja jedne države. Svako drugačije tumačenje je zlonamerna zamena teza, koja u suštini ima za zadatak da stvori otklon javnosti prema toj ideji, a kod onih koji pretenduju da koriste to pravo, da ih pokoleba ili da ih obeshrabri od te ideje.Dakle, ukratko, mi u Sandžaku želimo da sami odlučujemo o pitanjima koji su bitna za naš život, dakle o svim pitanjima

sretniji od mene ako ovaj dijalog omogući dovoljno replika da dovršite ono što želite da podelite kao stav i one koje predstavljate politički i ukupnoj javnosti Srbije.Dakle, nekoliko opaski. Jedna, prva, možda onoliko retorička koliko je bilo i vaše pitanje, pošto naziv na presudama &quot;u ime naroda&quot; potiče iz perioda kad je bilo definisanih i narodnosti, pa ako nikog nije zanimalo zašto ne piše &quot;u ime naroda i narodnosti&quot; i ako su svi znali da se to odnosi na državni suverenitet kome pripada pravosudni sistem onda imate odgovor i za danas

da elaborirate zašto vama smeta da na presudama piše „u ime naroda“. Ovo je mesto gde se o tome govori i učešće vaše je više nego poželjno da se razjasni šta znači „u ime naroda“, od kad to stoji na našim presudama i zašto ne piše „ u ime narodnosti“ ni onda kada je uvedeno, a danas teško da bi pisalo „u ime naroda, nacionalnih manjina i građana“. Dakle, onoliko je, kažem, moj odgovor retorički koliko i vaše pitanje.Što se tiče Izveštaja EU, vrlo pažljivo pratimo i Izveštaj EU, sa zahvalnošću, pogotovo kritičke opaske pošto su one alat, putokaz za svaku Vladu i za svaku Skupštinu šta je to što treba da menjate na bolje sa vrlo često sasvim dobronamernim predstavnicima Evropske komisije ili Saveta Evrope ili EOBS-a, koji vam i kažu kako da menjate na bolje.Moguće je da je moj lični propust, ali u zvaničnim izveštajima ja nisam naišla na podatak da se imenuju Albanci i Bošnjaci kao ljudi čiji predstavnici manjkaju u javnim službama u lokalnim samoupravama, u sudstvu, u policiji, u vojsci.Ono na šta sam naišla je naš Zakon o nacionalnim savetima kojim je država Srbija samu sebe obavezala na zastupljenost nacionalnih manjina na nivou lokalne samouprave, agencija, javnih službi, policije, sudstva, vojske, svih onih zato što je to normalno, zato što je to prirodno, zato što je to, osim što je jasna poruka, ono za šta se Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog zalaže, da svako ko i pomisli da manjine u Srbiji posmatra pokroviteljski, a ne ravnopravno, odmah od toga odustane. Ako smo ravnopravni, onda treba da nas bude i u državnim organima, institucijama, agencijama, javnim službama za koje plaćamo porez jednako, bez obzira da li smo većina ili manjina.Sa procesom predstavljanja, Ministarstvo se odlučilo za jedan društveni dijalog koji će biti tokom meseca jula o predstavljanju predstavnika nacionalnih manjina svugde. Prvi dijalog je u medijima, javnim servisima. Drugi će biti u onome što su službe javne politike i na vreme ćete biti obavešteni i zamoljeni za učešće zbog toga što Srbija ima dokaza da iznad svega želi predstavnike manjina. Dokazi su pripadnici Albanaca - nedovoljni, Bošnjaka - nedovoljni, Roma - pogotovo nedovoljni.Znači, kada imate pripadnike romske nacionalne manjine jednako obrazovanih, jednako stručnih, onda ćete vrlo često od mnogih čuti – nemoj njega, Rom je, nemoj nju, Rom je. Ali, imate i sudija Roma i ja znam da svi predstavnici nacionalnih manjina vrlo pomno prate da li se taj zakon primenjuje i odličan je deo dijaloga da nas upozori gde manjka. Ne u procentu, ne radi se samo o tome da li je procenat prisutnosti Bošnjaka odgovarajući na teritoriji, radi se o tome da li se primenjuje zakon. O tome je ovde reč.Imate i obrnute slučajeve u lokalnim samoupravama gde su vam manjine apsolutna ili relativna većina, da onda nemate predstavnike većinskog naroda. Naravno, zato što ne znaju jezik, zato što neće da se druže jedni sa drugima. Tako je, prosto, način života organizovan da morate da imate zakon koji bi ljudima dao poruku da treba da se ljuduje i da se gradi kultura ljudskih i manjinskih prava, da se podrazumeva jednakost pred zakonom.Ako hoćemo da ocenimo ima li uspeha ili pomaka u tome i koliko se Srbija promenila, koliko je privržena kulturi ljudskih i manjinskih prava, biće mi vrlo drago da i o tome pričamo u odnosu na vremenski period od 10 godina, od pet godina, od 30 godina ili od 50 godina od vremena kada smo živeli u okruženju naroda i narodnosti.Identitet koji za sada, i po zakonu i po onome kako su Bošnjaci izlazili na izbore za nacionalni savet i kako se izjašnjavaju, je takav da se po zakonu zovu nacionalna manjina. Sve ono što politički predstavnici Bošnjaka, što Nacionalni savet Bošnjaka želi da eventualno menja u zakonu više ste nego dobrodošli da se o tome otvori dijalog unutar Ministarstva, i vi i bilo ko drugi, kao što imamo poseban dijalog sa romskom nacionalnom manjinom, jer oni imaju prethodnu stepenicu, Strategija uključivanja Roma u sve sektore života, pa onda status na kome su, zato što su autohtoni narod koji živi u Sandžaku, u Srbiji oduvek. Bošnjaci, po prirodi stvari, imaju ono što je autonomija nacionalnog saveta za kulturu, za informisanje, za obrazovanje i za službenu upotrebu jezika i pisma.Taj deo, takođe, proizvodi probleme na terenu zbog toga što Bošnjački nacionalni savet po svim pravilima zakona koji uređuje njihovu autonomiju u oblastima za koje je definisan Zakon o nacionalnim savetima se obraća nekim organima i onda se zbog reči „Sandžak“, koja je prirodna reč za pripadnike Bošnjačke nacionalne manjine, se vraća sa opaskom da treba drugačije zvanično da se zove. I o tome može da bude razgovora, jer ja čitam papire kako sam ja ministar, pa ne vraćam nikome papire.Znate, nisam ministar, ja sam ministarka, jer je ministar rekao i izjavio, a ne može da se kaže da je ministar Čomić izjavio, pošto nisam „izjavio“, nego sam „izjavila“, pa ne vratim papire nikome, šta da radim?Malo da vam objasnim da struktura jezika državne uprave nije uperena protiv Bošnjaka, pa ako dobijete u onome šta je komunikacija sa vašim stavom o tome da hoćete da budete narod, a ne nacionalna manjina i da se svugde piše Sandžak, da je to tema za dijalog i to nije tema za ustavni dijalog. To je tema o primeni prava nacionalnih manjina koja su definisana.Ako želite izmene Zakona o nacionalnim savetima, i za to ste više nego dobrodošli sa inicijativom kako da se menja, ali tako da i druge nacionalne manjine ili narodnosti, ako hoćete tako da se zovete u buduće, zaista se saglase sa time. To je ideja kojom se vodi i onaj iz državne uprave koji se sa vama dopisuje kada s pravom kažete ja se tako zovem, ja tamo živim, a ovom kaže jezik državne uprave je ovakav. Teško da nam jezik može biti prepreka da harmonizujemo naše živote i da zaživimo zajedno.Na kraju samo dve opaske o tome da svako ima pravo na teritorijalnu autonomiju. Igrom slučaja, ja živim i moje porodice poslednjih 300 godina, koliko znam za svoje porodice, živimo na teritorijalnoj autonomiji i teritorijalna autonomija Vojvodine, koja je stanje duha, ona se ne poklanja Ustavom, nju živite svaki dan, nju živite tako što znate dva ili tri jezika, nju živite tako što idete u bilingvalne škole, nju živite tako što imate dva Božića i dva Uskrsa i što vam je prvi komšija uvek tu koje god bio vere i nacije i nikada nikoga ne pitate koje si vere i nacije zato što vam je to stanje duha da tražimo jedni drugima sličnosti, a ne razlike. To ne može da stane ni u jedan ustav, ali može da stane u dijalog o načinu životu, o predlozima širom Srbije kako ljudi širom Srbije žele da se u buduće u ovoj Skupštini odlučuje o teritorijalnoj autonomiji, o autonomiji uopšte, pa onda da se to predlaže za neke buduće ustavne promene.Sve vrste kritika i opaski koje ste dali na Ustav koji je na snazi postoji zato što je nedostajao ili nedostaje. Na vama će biti izbor da li će nedostajati i u buduće dijalog o primeni postojećih zakona i postojećih rešenja iz Ustava, mnogo više nego ono što podrazumeva vašu procenu da na osnovu loše primene postojećih zakona vi smatrate da treba raditi nova ustavna rešenja.Ja nemam ništa protiv, vreme i mesto. Ova Vlada Srbije je, ja mislim, pokazala dovoljnu otvorenost za svaku vrstu predloga, za svaku vrstu dijaloga, za dijalog koji nije ograničenog trajanja, zbog toga što ova Vlada Srbije zna da mora da dokaže da radi ono što misli. Ako je u vama percepcija da je tako samo prema većinskom narodu, vi imate pravo na tu percepciju. Nažalost, tu manjka činjenica. Manjine, sve manjine u Srbiji imaju prava zapisana u zakonu, zapisana u Ustavu, a vaš je posao i u nacionalnom savetu i kao političkih predstavnika da držite odgovornim one koji zakon primenjuju za da zaista bude i primene zakona i dokaza da su rešenja u zakonima dobra.

druge strane, nemojmo se zavaravati da Enis Imamović ne zna o čemu se radi. Naravno da zna i naravno i da zna o čemu je reč kada je narod u pitanju i da kad se i da kad se kaže narod, može da se misli na etnos, a može da se misli, kao u ovom slučaju, na demos, odnosno na stanovništvo. I ne kaže se da je demokratija, uzalud, vladavina naroda. Ne kaže se ni kog naroda u etničkom smislu,

podsetila da zamolim Vladu da sledeći put dođe rodno ravnopravna, jer stvarno, jedino muško ste stavili u rangu savetnika i to dole u drugom redu.Enis

Hvala, uvaženi predsedniče.Dakle, upravo je to bio predmet mojeg razjašnjenja.Dakle, kada govorimo u ime naroda, mi tražimo da ovaj Ustav, prilikom prvih svojih reformi, sve narode koje žive u Srbiji prihvati kao ravnopravne narode i ravnopravne građane. Dakle, da ne stvaramo građane prvog reda i drugog reda, kako je sada stvoreno u ovom Ustavu, da se otkloni svaka nejasnoća. To je bio naš zahtev.Dakle, nema potrebe da me vi edukujete, šta, kako, kako, u ime kojeg naroda. Nisam rekao da se protivim početku presuda koje kažu da se donose u ime naroda. To ste možda pogrešno shvatili, svakako ste pogrešno protumačili.Dakle, moj cilj je bio da narod koji predstavljam dobije jednak status kao i svi ostali narodi koji žive u Republici Srbiji. I hoću da moj narod ima osećaj da se presude donose i u ime Bošnjaka, a ne u ime srpskog naroda i svih ostalih koji žive u Republici Srbiji.Dakle, drugo, rekli ste još jednu interesantnu stvar, kada kažete da autonomiju možemo da tražimo onda kada autonomiju počnemo da živimo. Mi u Sandžaku živimo autonomiju već vekovima. U Sandžaku u haromniji žive tri religije i pet naroda. Mi jedni drugima smo odlične komšije. Mi se podjednako ponosimo našim kulturno-istorijskim nasleđem i pravoslavnog naroda, pravoslavne vere i srpskog naroda i albanskog naroda i bošnjačkog naroda i crnogorskog naroda. Dakle, to je naša tradicija. Mi se u Novom Pazaru podjednako ponosimo i Altun-alem džamijom i Petrovom crkvom i Đurđevim Stupovima.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Brnabić, ja sam narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavljam sve građane Republike Srbije, bez obzira na kojem delu teritorije Republike Srbije žive, bez obzira na pripadnost njihovom narodu, bez obzira na njihovu veru ili neku drugu pripadnost. Tako valjda svaki narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije treba da razmišlja.Gospođo Brnabić, vrhunski je bezobrazluk ako neki narodni poslanik bude izabran po ovom Ustavu i predstavlja građane po ovom Ustavu, ovaj Ustav primenjuje samo u onom delu koji samo njemu odgovara. Ne postoji selektivna primena Ustava, kao što ne postoji ni selektivna primena zakona. Ustav važi za sve i zakon važi za sve i jednako se primenjuje, i to odmah da raščistimo. To se odnosi na neke od mojih kolega.Možemo da raspravljamo jesmo li građanska ili nacionalna država, ali zaboravljamo ako izbrišemo ovo, da smo pre svega država koja ima svoju teritoriju i narod koji je konstituiše i postanemo samo građanska država, onda više nemamo nacionalne manjine, jer nema ni naroda koji je većinski. Pa, kada reše da vagaju, neka izvagaju do kraja.Imali kraja.Imali smo jednu građansku državu, kada je bilo zabranjeno da budem Srbin i njima da se izjašnjavalo po bilo kom principu, bili smo samo građani. Ali, mislim da smo istorijski, vremenski dovoljno sazreli, da je to vreme koje nama više ne treba i da treba da gradimo novo, moderno društvo u kome svi imamo ista prava.Prihvatam da pripadnici naroda koji su manjinski narodi imaju čak i neka veća prava, što se i vidi po našim zakonima koje donosimo, pre svega po izbornom zakonu, jer pripadnici većinskog naroda moraju da ostvare cenzus da bi sedeli u Narodnoj skupštini i glasovi građana pripadnika srpskog naroda čija lista ne dobije 3% manje vrede nego li građani za koje su se izjašnjavale nacionalne manjine i imale su samo prirodan prag.Šta je autonomija? Za autonomiju mora da postoji teritorija i mora nekim svojim aktom da ostvaruje tu autonomiju. Jesu li lokalne samouprave oblik autonomije? Jesu. Pa što ne koriste te instrumente koji su im itekako dati da ostvaruju svoja prava i težnje koje imaju na svojoj teritoriji, koja im je garantovana, pre svega, Ustavnom, a kasnije i zakonom. Čini mi se da smo i zakon doneli po teritorijalnoj podeli između gradova i opština.Zato kažem ne možemo da primenjujemo neki akt do pola. Sada pokrećemo postupak za promenu Ustava i odnosi se na jedan deo koji se tiče jednog ozbiljnog dela uređenja vlasti.Da se razumemo, državna vlast je nedeljiva, suverena i jedinstvena na čitavoj teritoriji Republike Srbije.Dalje, Srbije.Dalje, u članu 2. i u članu 4. imamo naznake početka uređenja vlasti, kako se to u ovom Ustavu koji je sadašnji i važeći i toliko napadani uređuje. Ali, moram da podsetim neke da oni koji najviše napadaju Ustav Republike Srbije, danas kakav je, i one koji najviše napadaju postupak promene Ustava u jednom svom delu, da postavim pitanje – a kako je promenjen ustav SRJ? Da li se li se seća neko? Nasilno, ustavno. Došlo je 176 mangupa u Narodnu skupštinu Republike Srbije i reklo – Ustav koji su doneli neki građani više ne važi.

toj istoj njihovoj logici, oni koji nas napadaju da ćemo da se odreknemo Kosova i Metohije, po toj njihovoj logici Ustav Republike Srbije trenutno ne može da se primeni na teritoriji naše južne pokrajine. Da li to znači da mi to trebamo ad hok, onako da kažemo, to nema više nikakve veze sa Srbijom zato što tamo ne možemo naše zakone da sprovodimo? Tako su se menjali ustavi za vreme bivšeg režima.Kako su primenjivali sadašnji Ustav? Mi vodimo jednu debatu oko toga kakav nivo samostalnosti, nezavisnosti treba da imaju nosioci javnotužilačkih i pravosudnih funkcija i o tome ne vodi debatu samo Narodna skupština Republike Srbije, nego i stručna javnost da bi na kraju došli do predloga teksta amandmana koji bi bio najkvalitetniji i najmoguće bolji da uvažavamo sve ovo, što se tiče i člana 2. Ustava i člana 4. Ustava, a odnosi se na jedan deo uređenja vlasti i da pri tom ne prekršimo osnovna prava Ustava Ustava kao nauke i građanske države. Nama se to zamera.A kako su oni to menjali? Kako su primenjivali? Utvrdili smo da su narodni poslanici nosioci suvereniteta građana na poslednjim izborima i da su taj svoj suverenitet preneli prilikom izbora sudija tužilaca, deo suvereniteta su preneli na njih, koliko se ja razumem malo u tu oblast, moje znanje je tu zaista skromno, i na osnovu toga su donošene te presude, cenjeno je šta je cenjeno, pokretani postupci itd. Neću da ulazim,

nego od jednog organa koji nikako nije imao pravo da to radi u ime Narodne skupštine, niti je mogao, ali su zato gospoda Đilas i ekipa Šolak počistili sve sudije i tužioce kako je njima odgovaralo.Nas napadaju za jedan deo Ustava Republike Srbije. Da vidimo kako su ga oni primenjivali, a kako ga mi primenjujemo. Član 2. kaže – nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana. Član 2. stav. 2. Ustava Republike Srbije.Sad postavljam pitanje – da li je DS donosila na donosila na svojim sednicama svojih stranačkih organa odluke ko treba da bude tužilac ili sudija? Jeste. Moje kolege poslanici su čak to ovde i čitali i pokazivali, sve lepo, uredno, zavedeno, overeno pečatom, potpisano, da jedna stranka mimo Ustava Republike Srbije, mimo volje građana upućuje dopis na osnovu dela zakona koji nikako nije u saglasnosti sa Ustavom, na osnovu koga jedan drugi državni organ odlučuje kojem će sudiji da prestane mandat, iako ga je Narodna skupština izabrala, i taj isti državni organ određuje ko će da bude ponovo sudija, odnosno da mu se izvrši reizbor. Jel to nije uzurpacija vlasti mimo volje građana i mimo nosilaca suvereniteta građana? Jeste, a ti nas danas najviše napadaju za ove promene Ustava, da nisu demokratske, da se ne sprovode uz ozbiljnu javnu raspravu zato što je po njima najvažnija adut izbrisan, iako su znali ni da neće da bude predmet rasprave ovih amandmana.Mnogo

Oni bi to voleli i čitavo vreme kao da rade da se to desi. Čitavo vreme su radili to i dok su bili na vlasti. Njima nije stalo uopšte ni do nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. Njima uopšte nije ni stalo do toga da se prava i slobode građana povećaju, da napravimo normalno razvijeno demokratsko društvo. Oni imaju samo jedan cilj da zamute, da otmu, da prevare i da budu bogatiji. Zato i očekujem i od sudije i od tužilaca koji su već izabrani i one koje ćemo birati, nadam se, biće birani po novim odredbama Ustava i zakona, da konačno sa takvim u Srbiji završe.Znate šta, počeo sam diskusiju da je državna vlast nedeljiva, suverena, jedinstvena zato što vi, kao predsednik Vlade ili ministar unutrašnjih poslova, direktor policije ne možete ništa da uradite bez tužilaštva koje jeste deo izvršne vlasti, ali tužilaštvo ne može ništa da uradi bez sudije, a sudija opet ne može ništa da uradi bez Narodne skupštine. Tu se vidi ta suverenost i tu se vidi jedinstvo vlasti.Ranije

Jedna politička stranka je institucija samo za svoje članove, država je institucija za sve njene građane, a oni su to uvek zaboravljali i uvek su radili sasvim suprotno od onoga što bi trebalo da rade u interesu građana Republike Srbije.Mislim Srbije.Mislim da je korak koji se pravi oko inicijative za promenu Ustava jako hrabra stvar zato što ćete uvek naići na žestok otpor onih koji bi Srbiju da vrate u decenije koje su prethodile našem dolasku na vlast i koje su bile za vreme njihovih vlasti. Njihova želja je da se to vreme ponovo vrati.Ako imate sudije i tužioce na koje niko ne može da utiče i samo jedan mali deo nadzora ima, da kažem, Narodna skupština prilikom njihovog imenovanja, postavili ste institucije koje rade same od sebe, a kada postavite institucije koje rade same od sebe, veliki broj kriminalaca i tajkuna odgovaraće pred zakonom. Valjda to i jeste cilj ustavnih reformi. Valjda to jeste cilj svakog zakona koji donosimo u Narodnoj skupštini, a to je da su svi jednaki pred zakonom, a ko prekrši taj zakon za to mora da odgovara i snosi posledice.

gospođo Brnabić, predsedniče Vlade, poštovani ministri, gospođo Čomić i gospođo Joksimović, uvažene kolege, posle dobrane analize na usklađenosti svih neusklađenosti, suprotnosti i nedoslednosti koje proističu iz samog teksta Ustava koji je napisan tako kako je napisan 2006. godine, zatim Poslovnika o radu, prateći javnu raspravu od 2018. godine do današnjeg dana, slušajući mišljenja mnogih kolega i profesora, nisam u prilici da mišljenje koje sam imao u samom startu danas iznesem na drugačiji način.Moje mišljenje je da je predlagač bio dužan da uz predlog za izmene Ustava dostavi i normativni deo promena, a ne samo da predloži promene i obrazloženje. Ovo što mi danas imamo pred sobom najviše može da ima status, eventualno, inicijative za promenu Ustavu, ali status predloga nikako. Kako predlagač ne može da bude poslanik, kao jedinka, već predlagač može da bude predsednik Republike Srbije, Vlada, 150 hiljada građana ili najmanje trećina poslanika, što su jedine nesporne posebnosti postupka promene Ustava u odnosu na postupak donošenja zakona, samim tim ovim odrednicama je pravo odborima, pa i Odboru za ustavna pitanja oduzeto pravo da učestvuje kao tvorac teksta

nivo mogućih predlagača podignut je na izuzetno težak nivo, postavljeni stroži uslovi za zakazivanje sednice Skupštine uz propisani minimum rok od 30 dana, kao najbrži rok za zakazivanje sednice, dvokružno odlučivanje, odnosno izjašnjavanje ili čak trokružno u zavisnosti da li tekst ide na referendum ili ne ide.Kvalifikovana većina od dve trećine u Skupštini za usvajanje predloga, kao i uslovnu kvalifikovanu većinu u odboru, kao većinu od ukupnog broja članova odbora, a ne prisutnih članova na sednici itd.Tako itd.Tako da je apsolutno nelogično i neprihvatljivo da za promenu Ustava se postavljaju daleko niži standardi, nego za, ako smem tako sebi da dozvolim da kažem, za obične i druge zakone. Postojanje Ustava utvrđeni predlagača za podnošenje Predloga za promenu Ustava, sa ovako visokim autoritetom i legitimitetom ukazuje da Ustav njih ne samo ovlašćuje, nego ih i obavezuje da sem što ukazuju Narodnoj skupštini na potrebu promenu Ustava, već ih i obavezuje da u predlogu dostave normativne, konkretne promene o kojima će se Narodna skupština izjašnjavati.Tako da, kao što rekoh, ovo zaista mislim da u smislu ovakvog Ustava kakvog mi danas imamo, a to je jedini koji imamo, ovo se ne može tretirati adekvatnim Predlogom za promenu Ustava.Iako je dugogodišnja medijska priprema da je svo zlo nerada u pravosuđu proisteklo iz Narodne skupštine učinilo svoje, ja jasno i nedvosmisleno mogu da kažem, da to jednostavno nije istina ili srpski rečeno to je čista laž. Doduše nekad laž ponovljena hiljadu puta počinje da liči na istinu, ali istina je sasvim drugačija. Nerad u pravosuđu je posledica neznanja i nezalečenih i nezalečivih posledica reizbora iz 2010. godine. Mogu ja o ovome ceo dan, ali mislim da smo previše puta o svemu ovome govorili kako u ovom domu, tako i na drugim mestima, da nema potrebe za ponavljanjem.Ono čemu zaista treba težiti jeste nezavisnost sudija u radu i odlučivanju, a to je kako god zvučalo drastično potpuno drugačija stvar od kvazi nezavisnosti pravosuđa. Iako to na prvi pogled može da nekome zvuči čudno pravosuđe nezavisno od građana, kakvo se traži, samo će umanjiti nezavisnost sudija u njihovom radu i odlučivanju, a samim tim umanjiti pravednost, pravičnost i zakonitost odluka koju budu donosili.Dakle, teze su potpuno zamenjene i pod navodnom nezavisnošću sudstva se u stvari gura potpuno otuđenje pravosuđa od građana Republike Srbije u čije ime sudije sude. Tako da mogu da vam kažem da je moj apsolutni stav da Narodna skupština mora da ostane nadležna bar da vrši prvi izbor sudija,

niko drugi nema pravo da to čini umesto nje, a pogotovo ne oni koje je Skupština birala. Uz najjednostavnije obrazloženje da je to jedini način da bi imali pravo da sude u ime naroda i činjenicu da je ravnoteža i u sadašnjem Ustavu dobro izbalansirana, a to je da Skupština može da ne izabere nekoga koga predloži VSS ili Državno veće tužilaca, ali ne može da izabere nekoga koga ova dva organa u kojima sudije i tužioci imaju apsolutnu većinu ne predlože. Nikakvih pet ili koliko god delegata ili istaknutih pravnika u VSS ne mogu da zamene Skupštinu Republike Srbije i nikada neće predstavljati na pravi način volju građana i nemaju pravo da prenesu vlast u ime građana Republike Srbije.Pozivanje na stavove i predloge EU definisane ili kroz samu EU ili Venecijansku komisiju po tom pitanju pod parolom „uvođenjem evropskih standarda“, jednostavno ja, niti mogu, niti hoću da prihvatim kao relevantnu evo iz kojih razloga. mi to i dalje verujemo u nekakvu reč ili pisana obećanja gospode iz Brisela, a to su ona ista gospoda koja su svojim potpisom 2013. godine garantovala uspostavljanje Zajednice srpskih opština na KiM? Danas je 2021. godina i od toga nema ništa.Evropska unija je garantovala, a mi sada treba da očekujemo da na osnovu sporazuma, koji ne garantuje ništa, očekujemo da ono što nam usmeno saopšte da će se desiti. Previše mi ustupamo suverenitet Republike Srbije sa ovakvim ustavnim promenama za nešto što je apsolutno neizvesno. U slučajnosti ne verujem i ono što mislim da ni slučajno nije puka slučajnost to je da se gotovo sve što je trasirano još na Teheranskoj konferenciji, a napisano u Čerčilom memoarima, pogotovo u Petom tomu pod nazivom „Obruč se steže“ danas se da potpuno nazreti kao dugoročni plan koji je pri kraju realizacije.Najbolje i najsažetije o tome i najjednostavnije je pročitati, jer ovo je ipak obimna literatura, u svojoj knjizi „Novoustaška država“ govori Petar Džadžić kada se poziva na analize Save Kosanovića, inače da podsetim to je čovek koji je doneo Teslino zaveštanje u Srbiju, a to je da je Čerčil planirao i ostavio u amanet projekciju nove Evrope pateći za uništenje Austrougarske monarhije, praveći praktično strategiju stvaranja tri regionalne federacije. Opšte je poznato šta je Čerčil mislio o Srbiji i to je brutalno izgovarao na svakom mestu, ali da vas ne podsećam, verovatno to svi dovoljno dobro znamo.Te tri regionalne federacije su po njegovom planu trebale da budu Skandinavska, jasno, ko i ovim treba da zauzme, Podunavska u koju su trebale da uđu Bavarska, Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka, Hrvatska, Vojvodina, BiH, Balkanska federacija gde bi ušle Srbija u Nedićevskim granicama, Bugarska, Rumunija, nešto kao Crna Gora i Albanija.Poštovani, kada uzmemo u obzir da je ovakva ustavna rešenja do sada prihvatila Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora i da negde u EU sem u Portugalu ne postoje, stvarno ne možemo da govorimo ni o kakvim evropskim, već o balkanskim pravilima. Svaka sličnost sa predviđanjima i planovima u Čerčilom memoarima, za koje je inače dobio Nobelovu nagradu, je po meni apsolutno namerna.Uostalom, uvažene kolege, koliko sutra već jer nećemo zasedati, imaćemo prilike da pomno pratimo izricanje presude Ratku Mladiću, videćemo koliko ima istine u svemu ovome što ja govorim danas, još jednom ćemo dobiti potvrdu koliko ima prava i pravde u igrokazu kojim se simulira suđenje pred kvazi sudom koji jedino ima zadatak da nas ponizi i proglasi narodom koji je navodno odgovoran za izmišljeni genocid i tako ćušne u zaborav nečiju nespornu odgovornost za genocid iz 20. veka.Poštovani, ovakva procedura, o kojoj danas govorimo, nije prava procedura i nikako nas neće odvesti u dobrom pravcu, a bezuslovno prihvatanje balkanskih pravila niti će nas odvesti u EU, niti će povećati nezavisnost sudija, niti će biti bolje građanima Srbije i iz tog razloga ja danas ne mogu da glasam za ovakav predlog. Hvala. Zahvaljujem kolega.Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar.Izvolite. Poštovana premijerka sa ministrima, poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, razgovarati o promeni Ustava kao najvišeg pravnog akta jedne suverene države je za sve učesnike tog odgovornog dijaloga pre svega jedna velika čast, odgovornosti, ali i obaveza.Sama promena Ustava ili nekih njegovih delova, a u ovom slučaju delova koje se odnose na pravosuđe, sama po sebi nosi veliki stepen odgovornosti. I ta odgovornost leži i na Vladi, kao ovlašćenom predlagaču i na Narodnoj skupštini, kao najvišem zakonodavnom telu i narodnim poslanicima i predstavnicima, civilnog sektora pravosuđa, ali i predstavnicima nevladinog sektora.I ta odgovornost je postojala i ta odgovornost će postojati tokom celokupnog procesa promene Ustava, jer samo tako građani Republike Srbije mogu da očekuju da je taj proces promene Ustava opravdan i zakonit. Ali, princip zakonitosti se može samo ostvariti ukoliko je proces promene Ustava objektivan, transparentan i nepristrasan.Toj i nepristrasan.Toj činjenici u prilog ide i što je nadležni skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo organizovao veliki broj javnih slušanja, što pokazuje jasnu želju i nameru da svi relevantni činioci mogu da iskažu svoje obrazložene stavove, a stavovi su veoma bitni. Oni su pre svega bitni kako bi na određena pitanja od suštinskog značaja za Republiku Srbiju i za građane Republike Srbije, dobili konkretne predloge kako da unapredimo oblast pravosuđa i rad pravosudnih organa.Oblast organa.Oblast pravosuđa čini stub jednog uređenog i demokratskog društva. Međuljudske odnose mi svakako ne možemo da uređujemo i oni su ostavljeni pojedincima da ih uređuju. Ali, ono što država, nadležni organi i nadležne institucije svakako mogu da urade, jesu da određena ponašanja podvedu pod zakonom definisane norme. I mi bez toga ne bi imali pravni promet. Mi bez toga ne bi jasno mogli da zaključimo šta su dozvoljena, a šta nedozvoljena ponašanja i bez toga ne bi imali jasno utvrđeni pravni poredak.Ali, ono čime se određena ponašanja normiraju jesu upravo zakoni. I ti zakoni jesu podređeni Ustavu, kao najvišem pravnom aktu jedne države. I upravo iz ovoga možemo izvući zaključak da je Ustav, sem toga što je najviši pravni akt, a ja bih rekao i sa jedne strane politički akt, on upravo čini okosnicu jedne suverene i demokratske države.Godine Republike Srbija je voljom građana iskazanom na referendumu i potvrdom u ovom domu Narodne skupštine dobila novi Ustav Republike Srbije. Ali, smo mi pre 20 godina odlučili da jasno idemo putem evrointegracija. I na tom putu evrointegracija, mi smo pokazali da smo bili i ostali ozbiljan i odgovoran partner na sveobuhvatnom putu evrointegracija, ali smo isto tako pokazali da smo bili i da ćemo biti ozbiljan i odgovoran partner svim relevantnim evropskim institucijama.I tu smo radili zaista odgovorno i marljivo. Od 2012. godine smo napravili ogromne uspehe na putu evrointegracija, ali da bismo taj postupak okončali u potpunosti sa najvišim ocenama, sa najvišim uspehom moramo da donosimo zakone, moramo da donosimo podzakonske akte i moramo da uređujemo određena ponašanja.Ali, najbolje mehanizme za uređivanje određenih spornih ponašanja, pa upravo ima pravosuđe, i upravo imaju sudovi i oni se u tom postupku isključivo pozivaju na zakone. Republika Srbija je 2013. godine donela Nacionalnu strategiju koja se odnosi na pravosuđe za period od 2013. do 2018. godine sa pet jasno definisanih načela, a to su – netransparentnost, objektivnost, stručnost, efikasniji rad sudova.U toj Nacionalnoj strategiji je predviđena potreba da se izmene neki delovi Ustava, kako ne bi dobili, odnosno kako se kasnije ne bi dogodilo, a što se dogodilo 2009. godine, da imamo uticaj zakonodavne, izvršne vlasti i direktan uticaj političkih partija prilikom izbora određenih sudija i tužilaca.Takođe, važno je utvrditi položaj Pravosudne akademije na kojoj se vrši stručna obuka sudija, tužioca, zamenika tužioca i budućih sudijskih saradnika u sudovima. I ta neophodnost je utvrđena Nacionalnom strategijom od 2020. do 2025. godine.Donošenju Ustava 2006. godine su prethodili nacrti budućeg teksta Ustava i u junu mesecu 2005. godine, tadašnji ustavotvorci, a to su bili ljudi koji su bili bliski tadašnjoj Demokratskoj stranci, zatražili su mišljenje Venecijanske komisije, odnosno u delu Ustava koji se odnosi na pravosuđe.I Venecijanska komisija je tada dala svoje kritike. Određeni deo kritika je inkorporiran u tekst Ustava, ali nažalost veliki broj kritika nije uzet u razmatranje.I već 2005. godine Venecijanska komisija izražava ozbiljnu zabrinutost za budući uticaj političkih stranaka prilikom izbora sudija i tužilaca, zato što se predviđa opšti izbor sudija koji nije utemeljen ni u Ustavu, ni u zakonu i jasan uticaj izvršne i zakonodavne vlasti prilikom izbora sudija.I već 2010. godine mi vidimo da su apeli Venecijanske komisije bili potpuno opravdani. Tadašnje ministarstvo pravde,

Sprovodi se reforma koja u tom trenutku niti je bila neophodna, jer ste imali jasno uređenu nadležnost sudova, imali ste jasno definisanu mrežu sudova, ali nije bila ni u skladu sa Ustavom. Ta reforma je u potpunosti bila delikatna, nestručna, netransparentna.Odlukom Ministarstva pravde, na čijem čelu su se nalazili ljudi iz DS, to ću uvek ponavljati u ovom domu, zato što takvim odlukama njihovim i odlukama VSS je 1500 nosilaca pravosudnih funkcija u jednom danu ostalo na ulici. Ostali su na ulici tužioci, zamenici javnih tužioca, ostale su sudije.

netransparentan.Prvi savet VSS je obavljao razgovore sa sudijama u kojima se se koristili podaci koji su u potpunosti bili falsifikovani. Nisu se prikazivali oni podaci koji Nisu se prikazivali oni podaci koji se odnose na uspešnost sudija koji su bili stvarni. Vi ste u toj reformi pravosuđa imali kršenje osnovnih ljudskih prava na najflagrantniji način zato što je nezvaničan stav bio da ukoliko se oba supružnika nalaze u pravosuđu da oni moraju da se razvedu, da donesu presudu o razvodu braka kako bi nastavili da rade. Znači, vi direktno utičete na određena ljudska prava, na egzistenciju tih porodica tako što ih uslovljavate da razvode brak.Onda

govori o tome kako će ta reforma pravosuđa da unapredi pravosuđe. Tadašnja ministarka govori kako će radni sporovi da se okončaju u šest meseci, parnični u godinu dana, šta smo dobili? Dobili smo tri miliona nerešenih predmeta, dobili smo troškove 44 miliona evra i dobili smo ozbiljnu zabrinutost i Venecijanske komisije i svih drugih relevantnih međunarodnih institucija da je ta reforma pokazala jasan uticaj političke stranke i njihovih političkih satelita prilikom izbora sudija.Ali to nije najdramatičnije. Danas se u javnosti pojavi saopštenje Narodne stranke na čijem čelu se nalazi Vuk Jeremić. To je ista ona partija koja se osnovala zahvaljujući novcem koji je Vuk Jeremić uzeo od Patrika Hoa. Nelegalno, naravno. I Narodna stranka kaže - predsednik Vučić menja Ustav da bi potpuno kontrolisao izbor sudija. Narodna stranka je danas saopštila da su predložene izmene Ustava Srbije sračunate tako da olakšaju uticaj političke moći na sudije i tužioce. Ljudi, pa mi ovde govorimo da predlog promene Ustava bude usmeren na to da bi se smanjio uticaj izvršne i zakonodavne vlasti u VSS i Državnom veću tužilaca.Vi očigledno niste pročitali Predlog za promenu Ustava. Ja vas ne krivim, vi ni jednu stvar koja je usmerena na dobrobit srpskog naroda i građana Srbije, vi ne pročitate. Vi ste samo navikli da dajete određene paušalne izjave kako bi stekli jeftine političke poene. Pa, kako to SNS može da utiče ukoliko ministar pravde ne bude bio u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca? Vi u ovom saopštenju pominjete određene afere, ne znam, pominje se afera „Jovanjica“, „Krušik“ itd. Za te afere se već vode sudski postupci, ali očigledno je da Vuku Jeremiću i Mikiju Aleksiću je mnogo teško palo zato što ih je Prvi osnovni sud, odnosno Mikija Aleksića obavezao da plati 300.000 dinara na ime oštete zato što nije dokazano da je brat predsednika Andrej Vučić kontaktirao sa bilo kim iz afere „Jovanjica“.Miki Aleksić mora da shvati, po ne znam koji put, da ga njegovi ljudi iz stranke žele da ga nasukaju na brod kao na stenu. Oni mu daju lažne informacije. tobože pribavlja informacije iz pouzdanih izvora, pa ti ljudi iz njegove stranke, ti ljudi koji su njegovi koalicioni partneri mu daju lažne informacije.Takođe, ono što bih želeo da se vratim, vi ste tokom opšteg izbora sudija na grub način ste, odnosno prekršeno je nekoliko osnovnih pravila koji su definisani Ustavom i zakonom, a to je bilo stalnost sudijske funkcije zato što je zakonom jasno definisano da sudija obavlja sudijski, odnosno sudijsku funkciju od trenutka prvog izbora do navršenja radnog veka. Vi ste upravo raspisivanjem opšteg izbora na najočigledniji način prekršili odredbe Ustava i zakona. Stalnost sudijske funkcije, a to ministarka i vi to dobro znate, podrazumeva da sudija ne može biti lišen svog zvanja i položaja ničijom voljom ili samovoljom što je ovde evidentno bio slučaj, osim svojevoljno ili zakonom utvrđenih razloga.Takođe, razloga.Takođe, u potpunosti se slažem da se izmene delovi Ustava koji se odnose na probni period do tri godine, jer vi time direktno utičete na nezavisnost budućih nosilaca sudijskih funkcija i sve ovo su stvari o kojima moramo razgovarati kako bi unapredili pravosuđe i izbegli mogućnost da nam se desi katastrofalna reforma iz 2009. i 2010. godine.Građani Srbije od nas očekuju kao i uvek, ozbiljnost, posvećenost i zaštitu njihovih interesa, a mi ćemo najboljim predlozima i nadam se budućim ustavnim amandmanima pokazati da smo maksimalno posvećeni tim ciljevima. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Uglješa